Predlagatelj: Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje Sukladno članku 13. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje dostavilo je navedeno izvješće. Materijale ste primili poštom. Raspravu je proveo Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Izvješća ste primili na sjednici. Vlada je dostavila mišljenje. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Izvolite, predstavnik predlagatelja, prof. Parać. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani zastupnici, dame i gospodo. Pred vama je Godišnje izvješće Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje za 2006. godinu. Moram napomenuti samo nekoliko riječi i neću vas previše zamarati. Prošlogodišnje izvješće koje sam na ovom skupu skupu također branio, izvješće za 2004. godinu, je zacrtalo rad u strateškom smislu rada ovog Nacionalnog vijeća. U 2006. godini je taj rad koji je zacrtan još prošle godine 2005. je nastavljen i to u pravcu vrednovanja i davanja dopusnica za doktorske studije, dakle naglasak u 2006. godini je bio na doktorskom studiju. Uz sve one aktivnosti koje po zakonu pripadaju djelokrugu rada Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje. Moram reći također da je rad Nacionalnog vijeća, ali i zajedno sa Agencijom za znanost i visoko obrazovanje sve komatibilniji jasno doprinoseći krajnjem rezultatu koje Nacionalno vijeće po zakonu je dužno obaviti. U izvješću je dakle obuhvaćen tekući rad Nacionalnog vijeća koje je samo nastavilo rekao bih svoj obuhvatan i vrlo kompleksan rad koji je imao već i 2005. godine. Također moram reći da u saborskoj proceduri konkretno na Oboru za znanost, kulturu i visoko obrazovanje, sam čuo također i neke primjedbe koje bih sada samo rekao bih malo podcrtao i rekao o čemu se radi. Ono što je moja ocjena ovog izvješća dakako da u jednom dijelu sam i kritičan prema tom izvješću, a pogotovo u onom dijelu koji se tiče obaveze Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje da donese mrežu visokog obrazovanja koje ovaj Visoki dom bi trebao usvojiti. Moram reći da je rad na mreži bio zastao zbog određenih razloga. Međutim on je ponovno aktiviran jer je to jedna vrlo delikatna tema koja će svakako biti pomno pripremljena i predočena ovom tijelu. Dakle to je ono što u ovom izvješću nije kompletno i što bi siguran sam biti, u sljedećem izvješću će biti sadržano. Također smo dobili primjedbe da ubuduće u ovakvom izvješću kao dio izvješća mora biti također pribrojen i financijski aspekt rata Nacionalnog vijeća pa će to svakako u sljedećem izvješću i biti prisutno u u ovom izvješću. Gospodine potpredsjedniče, to bi bilo otprilike sve što bi trebalo. Bit ću na raspolaganju za bilo koja pitanja od zastupnika ovog Sabora. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Želi li predstavnik Vlade? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba Hrvatske narodne stranke, gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Hrvatske narodne stranke 80-tih godina je bilo jasno da konkurentnost europskog gospodarstva, mislim na zemlje Europske unije pomalo gubi dah u odnosu na gospodarstvo SAD-a, Japana i još nekih zemalja i uključuju se alarmna zvona, doduše ništa se tih godina ne događa jer je Europa još uvijek vjerovala da će kroz informatizaciju svoga gospodarstva steći novu prednost 90-tih godina, ali se to na žalost nije dogodilo. Dapače izgubljeno je niz godina i Europa se zato odlučuje za jednu sasvim novu strategiju, za lisabonsku strategiju. Lisabonska strategija, dakle strategija gospodarskog razvoja Europe temelji se na europskim prednostima, a osnovna prednost je društvo znanja. Bolonjski proces je u biti okvir obrazovni, znanstveni i tehnološki kojim se treba lisabonska strategija koristiti u realiziranju svojih ciljeva. Ovo je sve bilo uvod, obzirom na ono što ću pitati i tražiti mišljenje naših uvaženih gostiju. Naime, svima je postalo jasno još prije 20 godina da tržište i tržišna ekonomija sama po sebi neće moći riješiti sve probleme, da je potrebna jedna snažna koordinacija između države i gospodarstva. Država mora znati u kom pravcu ide gospodarstva, država mora znati koje profile treba, koje znanje ti stručnjaci moraju imati i u kom broju se mora obrazovati ljudi kojeg profila. Dakle i upisna politika i programska politika mora biti naslonjena na realne potrebe gospodarstva te zemlje. Zato je moje pitanje našim gostima sljedeće. Obzirom da vidim u izvješću, a ja se potpuno slažem sa tim izvješćem da Nacionalno vijeće bilo je pomalo iznenađeno velikim brojem prijedloga koje i dalje zaprima za pokretanjem novih studija, također pristigao i iznenađujuće veliki broj prijedloga za osnivanje novih visokih učilišta itd., itd. A obzirom da znamo da naše Nacionalno vijeće ima obvezu da evo predloži mrežu visokih ustanova, odnosno učilišta da vrednuje studijske programe, da izdaje dopusnice itd. mene zanima da li je ikada došlo do nekog nekog zajedničkog sastanka Nacionalnog vijeća sa predstavnicima Vlade, prije svega gospodarstva, zdravstva, pravosuđa da se vidi u biti koliko će Hrvatskoj za 5, 10 i 15 godina trebati ne znam profesora, koliko će trebati liječnika, koliko će trebati pravnika i sa kojim znanjem. Nadalje, da li je bilo zajedničkih sastanaka sa Gospodarskom komorom, sa HUP-om, da li je bilo pokušaja da se vertikalno poveže sustav obrazovanja, dakle srednjoškolski programi da budu, jasno bude direktni nastavak. To bi nas zanimalo da možemo biti sutra bolje raditi, bolje zaključivati i pomoći vama u vašem poslu. Evo, hvala lijepo. Nema više prijavljenih. Zaključujem. Imate li vi? Želite li? Izvolite. Prof. Frano Parač. Poštovani gospodine zastupniče, kratko odgovoriti. Vi ste i sami rekli da je okvir uspostavljen. Bolonjski proces je okvir, jedan rekao bih zajednički nazivnik i proces koji će trajati i koji će ne samo kod nas trajati, nego će trajati u cijeloj Europi. Što se tiče konkretnog vašeg pitanja, a to znači da li Nacionalno vijeće na neki način kompatibilno surađuje sa određenim informacijama koje doprinosi onda krajnjim rezultatom, a to znači eventualno određivanju prioriteta i poticanja rekao bih takvih sadržaja koji će dovesti do gospodarskog prosperiteta, ja bih vam rekao da to Nacionalno vijeće stalno radi, na razne načine. Prvi i osnovna stvar je da u sastavu Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje po zakonu kojeg je ovaj Sabor donio u sastavu Nacionalnog vijeća su ljudi i predstavnici, članovi Vijeća koji dolaze iz gospodarstva i koji su direktno involvirani i rekao bih u radu Nacionalnog vijeća participiraju upravo na taj način u radu Nacionalnoga vijeća. Također u radu Nacionalnog vijeća surađujemo sa svim ministarstvima koji su nadležni iz svojih resora i uvjeravam vas da je to i takva praksa i da će i biti i dalje. Dakako transformacija svega i događanja koje Bolonjski proces je inaugurirao u naše stvarnosti je tako golem i tako rekao bih sveobuhvatan da ne možemo biti zadovoljni sa stupnjem svih funkcioniranja svih onih čimbenika koji bi morali doprinijeti da možda i brže i bolje idemo ka boljem jednom rekao bih sustavu visokog obrazovanja, ali ovo je proces u kojem treba biti strpljiv i u svakom slučaju vaše izlaganje poštovani gospodine zastupniče, ja ću prenijeti članovima Nacionalnog vijeća i Agenciji i svakako ćemo to uzeti u obzir. Hvala vam lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Zahvaljujem. Zaključujem raspravu Hvala.